1. Zakona o ravnopravnosti spolova. Materijale ste primili poštom. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav, Odbor za ljudska prava i Odbor za ravnopravnost spolova. Izvješća te primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti? Da. Gospođa Gordana Lukač Koritnik pravobraniteljica za ravnopravnost spolova. Izvolite. Zahvaljujem. Gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2007. je peto redovito godišnje izvješće koje pravobraniteljica podnosi Hrvatskom saboru u kojem su opisane sve aktivnosti Ureda pravobraniteljice tijekom izvještajne godine a u skladu s ovlastima i djelokrugom rada određenim Zakonom o ravnopravnosti spolova. Kao i svake godine ističem da osim individualnih pritužbi ured je pratio primjenu zakona i svih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova što uključuje i relevantne međunarodne ugovore koje je Republika Hrvatska ratificirala te nacionalne politike, što znači obrazovanje, medije, statistiku, diskriminaciju na radu i druge. Međutim, neke teme su prošle godine bile ključne kao što je nasilje nad ženama jer su bile u tijeku europska i nacionalna kampanja protiv nasilja nad ženama koje smo aktivno pratili ili opet parlamentarni izbori te izbori za vijeća nacionalnih manjina. Neke druge teme koje inače pratimo prošle godine nismo tako detaljno radili, već pratimo kao što sam već rekla prema onome što nam se na neki način nametne ili što smatramo posebno važnim. Tako ove godine naravno evo malo prije je bilo riječi o položaju žena u ministarstvima, to smo obradili u izvješću za prethodnu godinu. Isto tako ove godine nema ništa posebno jer ništa novog nema o ženama u ruralnim sredinama itd. E sada, što se tiče statističkih pokazatelja tijekom 2007. godine radilo se na ukupno tisuću 196 predmeta i to 968 predmeta otvorenih u 2007. godini i 228 predmeta prenesenih iz ranijih godina. Taj broj se odnosi na 303 predmeta zaprimljena po pritužbama građana i građanki od kojih je 268 novih i 35 iz ranijih razdoblja, i ukupno 18 novih predmeta otvorenih na inicijativu pravobraniteljice vezano za kršenje načela ravnopravnosti spolova ili diskriminaciju. Ovo bih željela pojasniti. Prateći medije mi ponekad utvrdimo da se pojavilo nešto što bi ukazivalo na kršenje ili načela ravnopravnosti ili na diskriminaciju to grupe građana ili građanski i onda te slučajeve posebno ispitujemo kao što je bilo a u izvješću je navedeno slučaj vezan za to da su žene plaćale implantate nakon operacije karcinoma dojke, i taj slučaj smo zapravo obradili u izvješću. Ostali predmeti uglavnom se odnose na praćenje primjene Zakona o ravnopravnosti spolova a to je ovo što sam već naglasila, medije, statistiku, nacionalne politike itd. Što se tiče učinkovitosti dovršeno je tisuću 124 predmeta što je 94%. Što se tiče strukture pritužbi ja ovdje ne bih išla na postotke koji su uglavnom ovdje prikazani. Ako nešto bude dodatno potrebno razjasniti ja ću se na to očitovati. Dakle, imamo jedan porast individualnih predmeta, pritužbi od 38 86% ali i dalje oštećene su uglavnom žene i to 64,18%. Povećan je ove godine broj pritužbi radi diskriminacije na temelju obiteljskog statusa i spolne orijentacije a smanjen na temelju spola i bračnog statusa. Isto tako, povećan je broj pritužbi u odnosu i na druge oblike kao što su nasilje i diskriminacije na radu. Nakon što završimo postupanje po pritužbama dajemo u skladu sa zakonom upozorenja, preporuke ili prijedloge i statistiku smo objavili u izvješću a pored toga upozorenja dajemo i prateći Zakon o ravnopravnosti spolova kao što je kod oglašavanja, kod kampanje, Vijeće Europe itd., statistika je ovdje navedena. Postupanje po pritužbama detaljno je navedeno u opisima slučajeva koji su kao karakteristični navedeni u izvješću po područjima. Osim toga, u izvješću se navode i zakonske novine koje su se zapravo dogodile prošle godine a koje imaju ili antidiskriminacijski učinak ili u svakom slučaju utječu na bolji status žena i to je opet prema temama navedeno. To počinje od Zakona o oružju, o izmjenama Obiteljskog zakona, delimitiranju rodiljnih naknada i mnogo toga drugog što je ovdje navedeno. To isto treba reći i za povećanje broja kolektivnih ugovora u kojima se detaljnije i bolje zapravo obrađuje zaštita dostojanstva radnika i radnica vezano za uznemiravanje na radu. Dakle, veći je broj pritužbi koje se odnose na diskriminaciju na području rada i zapošljavanja ali i dalje smatramo da to ne odražava pravo stanje u odnosu na diskriminaciju na ovom području. Razlozi rijetkog prijavljivanja takve diskriminacije su a to mogu slobodno reći jer mi razgovaramo sa strankama u Uredu. Obišli smo sva skloništa van Zagreba i na mnogo okruglih stolova i u svakom slučaju razgovori sa sindikalcima i sindikalkama jedan od ključnih uzroka su strah od gubitka posla ili pogoršanja položaja na poslu. Osjećaj nelagode isto ide u slučajevima spolnog uznemiravanja ali i nepoznavanja svojih prava i mogućnosti zaštite tih prava te pomanjkanja pravomoćne odnosno sudske prakse u slučajevima diskriminacije. Budući da je antidiskriminacijsko zakonodavstvo relativno novo, mi još zapravo ne znamo kakva je situacija glede presuda, kako se zapravo dosuđuju naknade štete za diskriminaciju. Nemamo još jednu praksu na kojoj bi se mogli referirati i na koncu informirati i stranke o tome šta ih očekuje u sudskom postupku. Navedeni su u izvješću i pojavni oblici diskriminacije, ali isto tako treba reći da kada razgovaramo sa ljudima ili primamo njihove pritužbe ne radi se tu o preciznom opisivanju recimo, uznemiravanja na radu, to je obično čitav jedan niz problema koji se ljudima javljaju, koje nema nikakve veze direktne sa diskriminacijom nego se radi o povredama prava iz radnih odnosa. ako to uočimo, obavještavamo državni inspektorat, pa neka oni provjere ono što je u njihovom zapravo domeni. Uočljivo je da kada su u pitanju pritužbe za uznemiravanje na radu da su podnositeljice isključivo žene. Većina pritužbi u odnosu na diskriminaciju na radu također su žene. Ali u području diskriminacije kod zapošljavanja, znači prije dobivanja posla, ima značajan broj pritužbi muškaraca. Znači oni vrlo dobro tu zapravo razaznaju šta znači podzastupljenost i kakvi trebaju biti oglasi. I da će kod oglašavanja, mislim da smo to naveli u izvješću, a to radimo već godinama, da smo uputili 325 upozorenja oglašivačima koji oglašavaju suprotno Zakonu o ravnopravnosti spolova. Tu treba opet spomenuti jedan važan zakon, Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, koji obvezuje na korištenje rodno senzibilnih, akademskih i stručnih naziva. I predviđa i sankcije za one koji to ne čine. Još uvijek ima natječaja kojima se koriste akademski nazivi isključivo u muškom rodu. Međutim, upoređujući, mi smo pravili analize, možemo već reći da se zakon poštuje u 70% što je prije nekoliko godina bilo potpuno nezamislivo. Vezano za područje rada i zapošljavanja analizirali smo detaljno godišnji plan poticanja i zapošljavanja za 2007. godinu, a ovdje smo posebno istakli da iz analize proizlazi da najveći postotak nezaposlenih žena u dobnoj skupini od 50 do 54 godine. A posebno smo se angažirali vezano za sufinanciranje i zapošljavanje žena žrtava nasilja. I svim smo područnim uredima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, znači 21 uredu dostavili molbu da nam dostave podatke kako se provodi mjera i šta zapravo oni čine na promociji te mogućnosti sufinanciranja i zapošljavanja. Iz razgovora sa ženama, naročito u skloništima, jasno je da one o tom vidu sufinanciranja nemaju informaciju. Iz informacije područnih ureda iz zavoda za zapošljavanje proizlazi da se žena zapravo ne legitimiraju kao žrtve nasilja, ali da imaju slučajeva u malim mjestima kada poslodavci ne žele zapošljavati žrtve nasilja zbog mogućih problema koje bi oni kasnije sami imali. U svakom slučaju 6 žena žrtava nasilja nije dovoljno zaposliti tijekom jedne godine, jer su njihovi problemi ogromni. I praktički svaka koja se nalazi u skloništu, naročito ako je promijenila mjesto boravka ima taj problem. Što se tiče zapošljavanja i rada, posebno bih istaknula da smo naveli podatak o članstvu u upravnim odborima, 20 najuspješnijih tvrtki po spolu. I tu je podatak da je 87% muškaraca se zapravo, je u upravnim odborima tih tvrtki, ali tu smo povezali i sa pitanjem pitanja zakona vezano za statistiku. Jer ni Državni zavod za statistiku nije to mogao dobiti na temelju podataka koji mu se dostavljaju, nego analizom financijskih izvješća što je još jedno zapravo područje gdje se vidi da se ni statistike ne skuplja uvijek u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova. Ove godine nismo analizirali položaj Romkinja kao nekih prethodnih godina, međutim, u vezi sa tržištem rada i ovim akcijskim planom, utvrdili smo da je u mjerama koje se na njih odnose obuhvaćeno i 216 osoba romske nacionalnosti, od čega 50 žena ili 23,1%, od čega je daleko najviše njih zaposleno u Osječko-baranjskoj županiji 27. Sve ostalo ja ne bih sada elaborirala vezano za područje za zapošljavanje. Što se tiče nasilja u obitelji. Povećan je broj pritužbi našem uredu, ali je povećan i broj intervencija policije. Dakle, možemo zaključiti da žene se odlučuju prijaviti policiji izloženost nasilju bitno češće nego proteklih godina. Muškarci su našem uredu to prijavili svega u 4%. Isto tako kod tih pritužbi je karakteristično da ponekada za njih podnose pritužbe i udruge za zaštitu prava žena, ali i članovi i članice obitelji. Ovdje smo opisali i što smo utvrdili vezano za rad policije i centara za socijalnu skrb. I uočavamo daljnji napredak u inače dobrom postupanju policije. Jer je i u ovom izvještajnom razdoblju žurno pružila intervenciju na svaku dojavu o nasilju i u najvećem broju slučajeva, postupala sukladno protokolu. Mi smo u izvješću doduše iznijeli primjere kada to nije bilo tako, ali statistički daleko najveći broj slučajeva je bilo kada nismo pronašli zapravo, da nije bilo postupanja u skladu sa zakonom i posebno sa protokolom. Ono što je problem i zbog čega se ljudi pritužuju to je nedostatak informacija. Često puta oni ne znaju ishod aktivnosti policije ili sudova i onda misle da nije ništa učinjeno. A to je zbog toga što prekršajni postupak pokreće MUP i on je kao predlagatelj, poziva se na sud, dok žrtve samo svjedoče. Odluku dobivaju, naravno u policiji i onda tu dolazi do tog jednog nesrazmjera jer je i kada je dobro postupljeno stranke imaju osjećaj da nije. Što se tiče centara za socijalnu skrb oni isto pojačano prijavljuju nasilje u obitelji policiji što je u skladu sa protokolom, a sve što smo u vezi njihovog rada imali za istaći naveli smo detaljno u izvješću. Spomenula sam već kampanju i to našu nacionalnu kampanju za borbu protiv obiteljskog nasilja na razini lokalne samouprave i tu smo se uključili na način da smo od 20 županija i 126 gradova tražili podatak da li su donijeli svoje lokalne programe obilježavanja nacionalne kampanje i dali smo im preporuku da to učine. Pratili smo i protokol o pristupanju u slučaju nasilja u obitelji i posebno bih tu istakla nešto što se veže i uz nasilje ali i inače rad koordinatora i koordinatorica za ravnopravnost spolovima u uredima državne uprave, jer to je jedan i od zaključaka u ovom izvješću da iz prakse našeg ureda proizlazi da koordinatori i koordinatorice ili nemaju utjecaja ili iz drugih razloga ne obavljaju posao koordinacije, a po zakonu za to odgovarajuće. Ti razlozi mogu biti različiti, ali u svakom slučaju njihovu ulogu bi trebalo bitno, bitno pojačati. Što se tiče roditeljske skrbi koja, tu ima pritužbi muškaraca kao što sam već i rekla jer se osjećaju diskriminirani u ravnopravnom obnašanju roditeljske skrbi na koje imaju pravo. Tu valja istaći Zakon o izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona koji opet je jako važan i za status žena, jer je postrožen odnos prema roditeljima koji iako formalno postoji jednaka odgovornost oba roditelja u odgoju i podizanju djece izbjegavaju plaćanje uzdržavanja. Međutim, kada su u pitanju roditeljska skrb onda su to predmeti pretežito iz nadležnosti sudova. Nitko od pravobranitelja nema nadležnost za rad oko sudova, tako da su tu i naše mogućnosti bitno smanjene. Ukoliko nešto uočimo u radu centara za socijalnu skrb onda reagiramo. zaista dosta vremena posvetili području obrazovanja. Analizirali smo udžbenike hrvatskog jezika i književnosti iz rodne perspektive od 5 do 8 razreda osnovne škole kao i sve ostale propise vezano za obrazovanje. Ja mislim da je tu dosta izvješće opširno. Vidimo da napretka ima. Jedino što smo utvrdili da da bi ravnomjernije vidljivo ženskih i muških likova u likovnim rješenjima značilo promicanje ravnopravnosti spolova. Dali smo i određene preporuke. Vezano za obrazovanje proveli smo i analizu odobrenih znanstvenih programa prema spolu i ništa se tu značajno ne mijenja u pogledu ravnopravne zastupljenosti spolova. Tehničko, znanstveno područje je ono u kojem su žene najslabije zastupljene i kao znanstvenice i kao studentice i to se onda naravno odražava poslije i na tržište rada jer se zapošljavaju prema onom za što su se obrazovale.

i to na način da smo vezano za nacionalne manjine prikupljali i analizirali i kandidacijske liste prema spolu, a ne samo izborne rezultate prema spolu. Na izbornim listama za članove i članice Vijeća nacionalnih manjina nalazilo se 76,31% muškaraca i 23,69% žena. Između kandidata i kandidatkinja koji su izabrani dali smo podatke i po županijama i za Grad Zagreb. Što se tiče parlamentarnih izbora mislim da to ne treba posebno elaborirati. Ali smo mi napravili nešto što se iz izbornih rezultata ne može dobiti, a to je da smo analizirali kandidacijske liste po nositeljima i nositeljicama i po poretku kandidata i kandidatkinja na prvih pet mjesta na kandidacijskim listama. Rezultati su takvi da ne vidim nikakvog daljnjeg pomaka i zato kao i ranijih godina ili će se nešto poboljšati uvođenjem internih stranačkih kvota ili izmjenama izbornih zakona ili Zakona o ravnopravnosti spolova. Medijima smo također posvetili jedan veliki dio izvješća. I posebno bih htjela istaći da je iz Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti predstavilo prošle godine i priručnik sa smjernicama za medijsko izvještavanje o nasilju u obitelji. A u svrhu transparentnosti rada ureda kreirali smo nove internetske stranice i imali smo priličnu posjećenost. Navedeno je sve u izvješću. Dakle, što se tiče antidiskriminacijskih zakona i generalno zakonodavstva pa i prakse do poboljšanja dolazi. Ali naravno da primjena Zakona o ravnopravnosti spolova i dalje nezadovoljavajuća. Govoreći o uznemiravanju na radu i diskriminaciji na radu posvetili smo jedan dio pitanju ugovora na određeno vrijeme kao i svake godine, jer je potpuno jasno iz naših kontakata da su ti ugovori jedan od izvora problema zašto se zapravo diskriminacija te vrste ne prijavljuje. Ono što smo pokušali učiniti pojačano prošle godine to je suradnja sa sindikatima koji i sami za razliku od prijašnjih godina postaju osjetljiviji na rodni aspekt svoga djelovanja i kao što sam rekla povećava se i broj kolektivnih ugovora koji uvođenjem posebnih odredbi doprinose promicanju ravnopravnosti spolova. U izvješću je pohvaljen i rad i suradnja sa Državnim inspektoratom, ali ocjena da nemaju dovoljne kapacitete u odnosu na ovlasti koje imaju i dalje ostaje. Posebno smo zabrinuti zbog obima i pojavnih oblika obiteljskog nasilja, što znači da dobro zakonodavstvo, dobro djelovanje državnih tijela, znači samo reagiranje na nasilje, za što država i odgovara jer mora zaštiti žrtve, ali očito da nam treba puno jača prevencija da tog nasilja ne bi bilo u tolikoj mjeri. I još bih jednu stvar rekla, bilo bi nam puno lakše raditi svima kada bi se politike, javne politike o ravnopravnosti spolova, o zaštiti od nasilja obiteljskog imale jednu metodologiju izvještavanja, svak različito izvještava o istoj stvari, tako da je vrlo teško dobiti jednu zaista cjelovitu analizu šta se na pojedinom području dešava. Zahvaljujem i spremna sam odgovarati na … Hvala. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Da. Odbor za ravnopravnost spolova, gospođa Gordana Sobol, predsjednica. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospođo pravobraniteljice, kolegice i kolege. Odbor za ravnopravnost spolova Hrvatskog sabora je raspravljao izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2007. godini jer pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, sukladno članku 21. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, podnosi redovito godišnje izvješće o radu Hrvatskog sabora. U uvodnom izlaganju pravobraniteljica je upoznala odbor s poduzetim aktivnostima koje se odnose na praćenje i provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova, kao i drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. Građani i građanke obraćaju se pravobraniteljici osobno u uredu, pisanim pritužbama i putem telefona. Po sadržaju, pritužbe se odnose na kršenje načela ravnopravnosti spolova ili diskriminaciju na temelju spola, bračnog ili obiteljskog statusa, spolne orijentacije kao i na praćenje provođenja Zakona o ravnopravnosti spolova. Analiza rezultata parlamentarnih izbora, ali i izbora za vijeća nacionalnih manjina pokazuje da nije došlo do zadovoljavajućeg povećanja političke političke participacije. Žena, te pravobraniteljica poziva da se kod odlučivanja o kandidatima i kandidatkinjama za predstojeće lokalne izbore slijedeće godine dosljednije poštuje odredba članka 15. Zakona o ravnopravnosti spolova. Ni položaj žena na tržištu rada nije se bitno promijenio. I dalje je prisutan visoki udio žena među nezaposlenima, segregacija između muškaraca i žena na tržištu rada, rad žena u potplaćenim sektorima kao i razlika u plaćama po spolu. Delimitiranje rodiljnih naknada za prvih 6 mjeseci rodiljnog dopusta, pozitivna je zakonodavna promjena vezana uz poboljšanje statusa žena. Analiza ureda pravobraniteljice pokazuje da se odredba članka 13. zakona o oglašavanju radnih mjesta čiji je cilj ukidanje diskriminacije kod zapošljavanja bitno dosljednije primjenjuju u praksi nego proteklih godina. Vidljiva su poboljšanja i u prevenciji suzbijanju obiteljskog nasilja, zaštiti žrtava obiteljskog nasilja zahvaljujući kontinuiranim naporima državnih tijela, udruga civilnog društva i medija. Zahvaljujući nacionalnoj kampanji za borbu protiv obiteljskog nasilja, u sklopu kampanje Vijeća Europe bitno se više radi i na lokalnoj razini, a broj skloništa za žene žrtve nasilja se povećava. Nedovoljno se, međutim postiglo na psihosocijalnom tretmanu nasilnika isključivo zbog inertnosti, sporosti pojedinih nadležnih ministarstava. U raspravi na odboru je naglašena i potreba za jačanjem uloge koordinatora i koordinatorica za ravnopravnost spolova, uključujući i zakonske izmjene i prasku po kojoj bi se ti poslovi profesionalno obavljali jer do sadašnja praksa pokazuje da niti oni samo ne znaju što je njihov posao. Ukazano je na napredak u provođenju odredbe o prikupljanju rodne statistike, te se ukazuje na potrebu uvođenja posebnih statistika o svim sudskim postupcima koji se vode radi diskriminacije na radu i zapošljavanju, ali i u ostalim područjima života jer su i statistike pokazatelji provedbi učinkovitosti antidiskriminacijskih zakona zakona i politika. Nakon provedene rasprave, odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese zaključak da se prihvaća izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u 2007. godini. Želi li drugi odbori? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba SDP-a gospođa zastupnica Gordana Sobol. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, gospođo pravobraniteljice, kolegice i kolege. Kao što je pravobraniteljica rekla, pred nama je 5. po redu izvješće o radu pravobraniteljice za ravnopravnost spolova i kao svih ovih prethodnih godina, Klub SDP-a će podržati ovo izvješće. Smatramo da je dosta obimno, vrlo korektno urađeno i u skladu sa ovlastima koje pravobraniteljica ima na osnovu Zakona o ravnopravnosti spolova. U ime Kluba SDP-a željela bih posebno upozoriti na neka područja koja su i u ovom izvješću navedena, a pogotovo na ona područja koja se kontinuirano iz godine u godinu ukazuju kao područja na kojima je najjasnije neravnopravnost spolova kada je u pitanju Hrvatska. Posebno se to odnosi na područje tržišta rada. Naime, i pravobraniteljica je i u ovom izvješću, vrlo slično kao i u izvješću za 2006. godinu navela da u Republici Hrvatskoj postoji diskriminacija na temelju spora i na radu i kod zapošljavanja. Razlog je za činjenicu da se ta diskriminacija još uvijek rijetko prijavljuje, što uključuje i sudske postupke, ponajviše treba pripisati strahu od gubitka posla, ili pogoršanja položaja na poslu, osjećaj nelagode i stida u slučajevima spolnog uznemiravanja, nepoznavanju svojih prava i mogućnosti zaštite tih prava, te pomanjkanju sudske prakse u slučajevima diskriminacije. Kad pogledamo brojke iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz ožujka, krajem ožujka ove godine, odnos, udio nezaposlenih žena u ukupnom broju nezaposlenih je 61,7%. Ja uvijek iznova upozoravam da je to jedina brojka koja se povećava kada su u pitanju nezaposleni. Dakle, bez obzira što se smanjuje ukupan broj nezaposlenih, ali ta brojka nezaposlenih žena iz mjeseca u mjesec stalno raste i ako uzmete podatak unazad 3 ili 4 godine, onda ćete vidjeti da je on narastao za nekoliko postotaka. U svojim zaključnim razmatranjima pravobraniteljica ponovo naglašava visok udio žena među nezaposlenima, jasnu horizontalnu i vertikalnu segregaciju između muškaraca i žena na tržištu rada, rad žena u potplaćenim sektorima, razlika u plaćama po spolu, to su konstante koje su i dalje prisutne, i dalje prisutne, ma da je ukupno smanjenje nezaposlenosti sigurno, između ostalog doprinijeli i smanjenju i nezaposlenosti žena. Međutim, ono na što želimo upozoriti u ime Kluba SDP-a, a to u ostalom pokazuju i različita istraživanja, pa i ona znanstvena istraživanja koja su rađena i prošle godine, to je ste da je nedvojbeno jasno da žene jesu diskriminirane na tržištu rada i da proces diskriminacije započinje već prilikom samog zapošljavanja. Naime iz istraživanja kojeg je proveo i Ured za ravnopravnost spolova pokazuje se da se već na tom samom početku prije zapošljavanja više od 48% žena susreće sa oglasima u kojima se posebno preferira samo jedan spol. Dakle isključivo se traže muškarci. diskriminacija žena na tržištu rada nedvojbeno jeste jedan od najjačih pokazatelja diskriminacije žena u društvu. Većina žena koje se nalaze na zavodima za zapošljavanje dugotrajno su nezaposlene. Njih 35% nezaposleno je između jedne i pet godina. Njih 15% od 5 do 8 godina, a 23% je bez posla više od 8 godina. Velika većina njih živi ustvari na rubu one granice siromaštva, jer njih 67% koje su bile obuhvaćene ovim istraživanjem, živi u kućanstvima sa primanjima do 5 tisuća kuna, a one najduže nezaposlene su sa najnižom naobrazbom. Ono što posebno također upada u oči, a to je da su žene diskriminirane i prema starosnoj dobi. Naime njih 69% susrelo se sa tom preprekom prilikom zapošljavanja, dakle da su im godine bile minus prilikom zapošljavanja. Nadalje, već ne znam koliko puta ne samo sa ove govornice nego i u različitim drugim prigodama govorimo o diskriminaciji žena kada je u pitanju njihov bračni status, odnosno kada je u pitanju majčinstvo. majčinstvo. Naime već na samim prvim intervjuima njih 62% su pitali o bračnom statusu i o broju djece. 38% je moralo odgovoriti što misle vezano oko planiranja obitelji, da li se misle udavati, da li misle imati djecu. Njih 9% je dobilo razno-razne komentare ili čak i zahtjeve koji su vezana uz seksualna očekivanja na radnom mjestu, a njih 5,6% dobilo je otkaz zbog trudnoće. Dakle ovo su brojke koje se konstantno utvrđuju iz jednog istraživanja u drugo istraživanje i ustvari jedino što se može zaključiti da smo ustvari bili u pravu kada smo u ovoj sabornici govorili o nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova i kada smo ju usvajali, bili smo u pravu kada smo rekli da ustvari niti primjena onih mjera koje su predviđene u nacionalnoj politici za ostvarenje jednakih mogućnosti za žene na tržištu rada, neće biti dovoljna da se smanji visoka stopa nezaposlenosti žena kao i jaka vertikalna i horizontalna segregacija te prevladavanje žena u manje plaćenim sektorima. Ono na što također želimo upozoriti a to je u izvješću za 2006. godinu pravobraniteljica je posebno na problem samohranih roditelja, u velikoj većini to su ustvari samohrane majke, pa je u izvješću za 2006. godinu pravobraniteljica predložila uvođenje ciljanih programa za samohrane majke kojima ustvari prijeti veća opasnost ne samo od nezaposlenosti nego i od socijalne isključivosti. Međutim kada pogledate podatke koji se odnose na zapošljavanje upravo tih skupina, tada možete vidjeti, to inače spada pod mjeru koja se zove sufinanciranje zapošljavanja posebnih skupina nezaposlenih. Ja sam već više puta opetovano upozoravala da ova mjera neće dati dovoljne rezultate jer u okviru te mjere su smješteni i hrvatski branitelji, i supružnici, i djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, i liječeni ovisnici, i osobe sa invaliditetom, samohrani roditelji, roditelji sa četvero i više malodobne djece, žene žrtve nasilja, žrtve trgovanja ljudima, bivši zaposlenici i ostali. Dakle jedna ustvari velika i široka populacija koja je smještena u ovakvu jednu mjeru pa je onda od ukupno 455 zaposlenih po toj mjeri, samohranih roditelja bilo samo 10. Isto to se u konačnici odnosi i na žene žrtve nasilja. Kao što je rekla pravobraniteljica prošle godine ih je zaposleno 6. Istina to treba reći, to jeste jedna nova mjera, dakle jedna skupina koja je od prošle godine ušla u ovu mjeru, ali podržavamo ustvari napore pravobraniteljice da upozori da očito nismo dovoljno napravili na informiranju i popularizaciji ovih mjera prvenstveno ja tu smatram odgovornih i Zavod za zapošljavanje. Osim toga kada govorimo o ženama žrtvama nasilja, ima primjera udruga koje žele pomoći pa recimo Udrugu "Korak" iz Karlovca koja je ušla zajedno sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i obučili su žene žrtve nasilja za odgajateljice, mislim da su u pitanje odgajateljice za čuvanje djece i za čistačice. Međutim sada su se susreli u biti sa birokratskim preprekama jer da bi one mogle, te žene ući u program kojima će se te žene moći zaposliti, udruga mora osnovati socijalnu zadrugu. Socijalna zadruga po našim zakonima uopće ne postoji, a kroz Ministarstvo financija se provode određeni programi u u kojima morate imati osnovanu socijalnu zadrugu da biste mogli onda ove, između ostaloga i ove žene zapošljavati. Dakle nailazimo na niz prepreka, mislim da u tom smislu bi sama država trebala moći više pomoći. Dalje, kada govorimo o nasilju zadnjih godina to mislim da svi moramo kazati, što se tiče zakonodavnog dijela, što se tiče politika i strategija pa i prošlogodišnje kampanje koja je vođena i u Hrvatskoj, mislim da smo napravili stvarno velike korake. ono s čime se uvijek svakodnevno susreću to su problemi u primjeni i tih zakonskih odredbi i u primjeni protokola o suzbijanju nasilja, u obitelji. Prvenstveno tu govorim na jednu odredbu koju smo mi na neki način da tako kažem bili korak ispred mnogih drugih država kada smo u Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji uveli mogućnosti i obavezu ustvari psihosocijalnog tretmana nasilnika. Sa time smo ustvari usuđujem se reći na samom početku zato jer smo dvije godine čekali da se dva ministarstva usuglase tko je uopće nadležan da donese pravilnik, a sada kada je donesen pravilnik nema ustvari novaca, odnosno i Ministarstvo pravosuđa koje je trebalo dodatno razraditi to nije učinilo. Na taj problem upozorava i pravobraniteljica i stvarno evo s ove govornice upućujemo poziv svim nadležnima koji trebaju omogućiti prvenstveno financijska sredstva da se ova mjera provodi da to i učine. Kad govorimo o obrazovanju, ja ću u ime kluba upozoriti ustvari jer to je posebno vidljivo upravo kod Ministarstva obrazovanja, na ja bih rekla jedno indolentno ponašanje i ignoriranje Ministarstva obrazovanja u odnosu na Pravobraniteljicu za ravnopravnost spolova. Naime, ja stvarno ne znam da li je stvarno moguće da se desi da jedno ministarstvo na opetovane upite pravobraniteljice ne daje podatke koji se traže. Radi se o programu zdravstvenog odgoja, odnosno seksualnog odgoja u, eksperimentalno zdravstvenog odgoja i obrazovanja u našim školama. Nećemo sad ulaziti u polemike koliko je, što je sve bilo kod sukoba i udruga oko toga koji će program biti kroz Ministarstvo obrazovanja. Međutim, u konačnici kada su određeni programi prihvaćeni Ministarstvo, ja ću kazati, ne želi očito dati na uvid pravobraniteljici dorađene i otkupljene programe eksperimentalnog zdravstvenog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole. A upravo je pravobraniteljica, s obzirom na Zakon o ravnopravnosti spolova i njegove odredbe imala dosta značajne primjedbe kada je u pitanju taj eksperimentalni zdravstveni program koji je koji je ponudila Udruga Grozd. Tako da mi do danas, ustvari, ne možemo znati da li je Udruga Grozd uskladila te programe između ostalog i sa zahtjevima pravobraniteljice. I drugo, namjerno uzimam upravo Ministarstvo obrazovanja zbog još jedne, zbog još nečega. A to je, naime, Nacionalna politika za promicanje ravnopravnosti spolova ima niz mjera koje se odnose uglavnom na sva ministarstva koja su dužna te mjere provoditi, jer Nacionalna politika je upravo u ovoj dvorani donesena. A onda između ostalog, Ministarstvo obrazovanja kaže da oni nisu tu određenu mjeru, odnosno to su dokumenti za primjenu udžbeničkog standarda, nisu primijenili, odnosno nisu odradili zbog toga što oni smatraju da to nije nužno, jer da je to negdje drugdje uklopljeno. Ako su smatrali da to nije nužno, onda su to trebali reći prije nego što smo usvajali Nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova. Na kraju, zaključit ću vezano oko provedbe Nacionalne politike ustvari kroz sva državna tijela i odgovornosti svih državnih tijela, institucija, ministarstava za provedbu Nacionalne politike, a to je uloga, ja ću sad već reći tih famoznih koordinatora i koordinatorica po ministarstvima. politika ravnopravnosti spolova, pa i sam zakon, dakle njegovo provođenje je upravo i zamišljeno i osnovano je da se provodi na svim razinama, kroz sve institucije i u skladu sa zakonom se određuju i koordinatori. Podupiremo napore i zahtjeve Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova da se, i kod izrade novog Zakona o ravnopravnosti spolova na drugačiji način uredi imenovanje i ovlasti koje ti koordinatori imaju, koordinatori imaju, jer između ostalog se kaže da su državna tijela dužna u svim fazama planiranja, donošenja i provedbe neke odluke ili akcije, ocjenjivati i vrednovati učinke te odluke ili akcije na položaj žena odnosno muškaraca radi postizanja stvarne ravnopravnosti žena i muškaraca. Između ostalog i s tom svrhom se imenuju koordinatori i koordinatorice. Ja bih jako voljela znati da li oni uopće znaju što trebaju raditi kada je u pitanju ova odredba zakona. Hvala lijepa. Hvala. Dame i gospodo zastupnici i zastupnice. Mi ćemo sad prekinuti i nastaviti u 15 sati. Prva je gospođa Karmela Caparin, pa onda Goran Beus Richembergh u ime svojih klubova, i tako redom. A drugo, htio bih reći da najvjerojatnije da ćemo sutra početi glasovanje u 12 sati zbog obimnog dnevnog reda, jer nismo glasovali prošli tjedan pa ćemo početi u 12 sati najvjerojatnije i vratit ćemo se na one točke dnevnog reda koje sad imaju uvjet, a jučer nisu imali pa smo ih preskočili. evo, ako sutra budemo dovoljno operativni mogli bi u uobičajeno vrijeme završiti zasjedanje sutra Sabora. Evo, molim klubove da o tome obavijeste predsjednike klubova kako bi imali kvorum za sutra glasovanje u 12 sati. Evo, hvala i u slast svima.